je Vlada, sklep vlade Marjana Šarca, 11. marca 2020 določila Ministrstvo za zdravje kot naročnika opreme. Računsko sodišče na strani 112 zapiše sledeče, »Po oceni Računskega sodišča bi bilo Ministrstvo za zdravje primeren nabavni organ«. Res je. Zakaj? Zato, ker imajo izkušnje, imajo izobražen kader in vedo, kako se te stvari peljejo. Kaj se zgodi tri, štiri dni kasneje, ko se formira vlada Janeza Janše? Zgodi se sledeče: vse skupaj, to se pravi nabave, se prenesejo na zavod; na zavod, ki nima ustreznih kadrov, nima ustrezne izobrazbene strukture in nima ustreznih izkušenj. Minister Počivalšek ni bil minister od formiranja vlade Janeza Janše in je to vedel. Zavod, ki postane tisti nosilec naročanja, je bil do 23. 3. 2020 pri izvajanju teh postopkov samostojen. Vlada pa potem na predlog Ministrstva za gospodarstvo kot pomoč njemu pri javnem naročanju ustanovi medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb. To je tista skupina, ki jo je vodil državni sekretar Ministrstva za obrambo. Potem se ustanovi še projektna skupina na predlog Ministrstva za gospodarstvo, govorimo o tisti projektni skupini, v kateri je bil tudi prostovoljec Terče. Skratka, da skrajšam, to so zapisi iz poročila Računskega sodišča. To so dejstva. Ta dejstva kažejo zgolj na to, da se je namensko ustvaril kaos in čisto nič drugega. To se pravi, pristojnosti, ki jih je vlada Marjana Šarca 11. marca, ker je delala do zadnjega dne, uvrstila, da jih bo vodilo Ministrstvo za zdravje, ki je tudi po oceni Računskega sodišča tisti primeren nabavni organ, je Vlada prenesla na Zavod, potem mu pa prilepila razne medresorske delovne skupine, projektne skupine, razne posameznike, ki so na take in drugačne načine pošiljali ponudbe, pritiskali, klicarili; skratka, dogajalo se je marsikaj. Kaos! In ta kaos je bil ustvarjen s strani politike, konkretno je bil za to odgovoren minister za gospodarstvo Počivalšek in seveda vsi, ki so zraven sodelovali. Torej tudi minister Tonin in seveda predsednik Vlade kot tisti vrh vsega tega, kar se je postavilo. In v tej kalni vodi se je potem ribarilo po svoje in je vsak počel to, kar je počel, in ni se vedelo, kdo vodi oziroma kdo pije in plača. To niso bila naključja, to je bilo namensko ravnanje vlade Janeza Janše, ko je prišla na oblast in ko je vzela zadeve v svoje roke. To je storila takoj po imenovanju. Ta kaos je bil nečemu namenjen. Gremo naprej. Pri ventilatorjih. Spet, citiram iz poročila Računskega sodišča zgolj dejstva, »Ministrstvo za zdravje je 3. februarja 2020« – torej pod vlado Marjana Šarca – »pozvalo bolnišnice, naj posredujejo podatke o številu različnih zadev, med drugim tudi podatke o številu aparatov za umetno ventilacijo«. 13 od 26 bolnišnic je do konca februarja 2020 – vlada Marjana Šarca – to tudi storila. In podatek je bil 224 ventilatorjev. Na strani 82 imate še tabelico, ki vam pove, da je 12. 3. 2020 v bolnišnicah bilo 270 ventilatorjev. 24. ali 23. aprila poslušamo Tarčo, na kateri minister Počivalšek neštetokrat ponovi: »Reševali smo življenja, bili smo na nič ventilatorjev.« Temu pritrdi seveda tudi gospa Jelka Godec, da smo bili na nič ventilatorjev. Laž! Nič drugega kot zavestna in jasna laž. Ker ta podatek je bil takrat, ko je vlada Janeza Janše prevzela zadeve in ustvarila kaos, znan. Torej govorimo o dveh zadevah. Prva zadeva je to, da ta vlada nenehno na vseh področjih zavestno normalizira laž v naši družbi in jim je čisto vseeno, da to počnejo. In ko po enem letu že ne vem kolikokrat pokažemo, kako zavestno se je lagalo – ne opoziciji, ljudem! –, da se je lahko peljalo določene posle za določene izbrance, na drugi strani normalizirate še kaos. Ta kaos ni bil normaliziran samo ob nastopu te vlade z vzpostavitvijo vseh teh delovnih skupin, da se še danes ne ve, kdo je kaj počel, ampak ta kaos je modus operandi vsakodnevnega delovanja te vlade. Ta kaos, ki ga ustvarjate, ima posledice – kaos pri cepljenju. In ko nekdo ne naroči cepiva, tega ne prizna, ampak se izmotava s takimi in drugačnimi lažmi in išče zunanje krivce. Na koncu koncev je za nenaročilo cepiva kriva informacijska pooblaščenka. Za laži Zdravka Počivalška in Jelke Godec v Tarči je kriv, ne vem, uslužbenec Gale. Za vsako stvar pri tej vladi je kriv nekdo drug. Ampak, a veste, resnica in dejstva, ki temeljijo na številkah, ne na nekih pavšalnih navedbah iz vzporednega sveta Koprive, jogurt mafije in njegovega vodje, ta resnica plava okoli vas, ne okoli SDS pa Janeza Janše, okoli poslancev, ki podpirate zaradi lastnega oportunizma obstoj te vlade, ta resnica plava tako nekako kot olje na vodi. Lahko jo odrivate, ampak ta resnica in ta dejstva so vedno tam. Skrajni čas bi bil, da jih spregledate in če berete gradiva in če ste prebrali poročilo Računskega sodišča, nehajte nasedati vzporednemu svetu obstoja neke globoke države in ne vem čemu še, ampak temu, da je neodvisna institucija, ki smo jo ustanovili zato, ker smo se odločili, da bomo imeli demokracijo in neodvisne institucije, opravlja svoje delo in nastavlja ogledalo politiki, ki je storila pri teh nabavah narobe vse, zavestno ustvarila kaos, ga začela prikrivati z lažmi, in še danes vztraja na tem brez kančka slabe vesti, kaj šele, da bi kdorkoli prevzel odgovornost.

Danes mi lahko na dolgo in široko v miru razpravljamo o poročilu Računskega sodišča in nabave opreme. A ta vlada ni imela miru niti en dan, niti ene ure. Zvečer, 13. marca lani, ko je prisegla, je takoj bila sklicana krizna seja in takoj naslednji dan, to je bilo v soboto, 14. marca, je ta nova vlada pooblastila Zavod za blagovne rezerve ga s tem seveda, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in ministra Počivalška, zadolžila za centralno nabavo zaščitne opreme. opreme. Nekateri, tudi predlagatelj je sam sebi danes že bil kontradiktoren. Večkrat je govoril, da je Počivalšek kriv, da prej ni bilo te opreme v teh skladiščih, Zavoda za blagovne rezerve, nazadnje pa je tudi sam priznal, da ni Zavod za blagovne rezerve pred tem bil zadolžen za nabavo medicinske in zaščitne opreme, ampak so to počeli zdravstveni zavodi sami. Torej Zavod za blagovne rezerve, ki spada pod okrilje Ministrstva za gospodarstvo, je od 14. marca lani pa do junija lani, ko je bila potem zaključena epidemija, nabavljal to zaščitno opremo. Takoj naslednji dan, v nedeljo, 15. marca, je bil Cankarjev dom v Ljubljani poln predstavnikov bolnišnic, zdravstvenih zavodov, zdravnikov, ki so prosili za zaščitno opremo. Ne vem, če nimate ostali, tudi sama sem še prej pobrskala, tudi sama imam kar nekaj sporočil direktorjev bolnišnic, ki so takrat javljali, da nimajo nič, skorajda nič zaščitne opreme – kaj bomo storili, kako jih bomo zaščitili? Vem, da tudi v naši bolnišnici v Ormožu so takrat sami, pralnice so se reorganizirale, so sami šivali maske. Potem direktor je pri okoliških slikopleskarjih iskal opremo, tako maske kot plašče, torej ti so pa imeli dovolj dobre certifikate. Torej, nujno je bilo potrebno zagotoviti vsaj tisto osnovno zaščitno opremo, ali je imela certifikat ali ne, ker šlo je za reševanje. In res je, kot je bilo povedano, življenja so reševali predvsem zdravniki, ja, ampak v ta boj jih ne moremo poslati brez popolnoma vsake opreme, torej ne moremo jih izpostaviti, da se sami potem še okužijo, še kar nekaj se jih tudi je. Torej ugotovitev Računskega sodišča je, da bi lahko bili bolj učinkoviti in transparentni – se strinjam. V normalnih razmerah bi zagotovo bili, ampak takrat, lani marca, aprila je dejansko vladalo vojno stanje. Za naročanje zaščitne opreme so takrat ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu bile izredne razmere, vse logistične povezave so bile prekinjene, šlo je dejansko za popolni zlom trga zaščitne opreme. lahko vprašate, če še niste, tiste, ki so dobavljali, koliko denarja so dobavitelji porabili zgolj za varovanje teh opreme, da je prišla iz tovarn na Kitajskem, da je sploh bila poslala za Slovenijo in da je sem prispela. Niso se samo v Sloveniji izgubljali tovornjaki ali pa zaščitna oprema, ampak tudi marsikatera druga država je naročila in ni prejela tiste opreme. Takrat ni bila toliko pomembna cena, ampak je predvsem pri ponudbah na prvem mestu veljal in bil najpomembnejši rok dobave in sploh zmožnost dobave. Tisto, kar je bilo možno dobiti čim prej in kar je vsaj ustrezalo nekim osnovnim standardom, se je vse naročalo. Še vedno trdim, kot sem že takrat trdila, da ko gre za življenja, da je čas pomembnejši od denarja. Danes lahko govorimo drugače, ampak še vedno še vedno sem prepričana, da ko gre za vojno stanje, ko gre za izredne razmere, da bi vsak od nas dal še zadnji denar za tisto, da bi se ohranil pri življenju. Danes je, kot smo slišali, tudi vmes potekala preiskovalka in eno izmed prič sem ujela nekoliko na kratko, ki je sama rekla, takrat smo te maske kirurške kupovali po evro vali več, danes jih po 9 centov ali pa nekateri še manj. Se pravi, ni primerjave, nikakor ni primerjave med lanskimi cenami, takratnimi cenami, in pa zdajšnjimi cenami; torej cenami v izrednih razmerah in cenami v normalnih razmerah. Nič mi ne pomaga kupiti poceni opremo, če pride prepozno in si nimaš z njo kaj pomagati. Pa še nekaj glede ventilatorjev bi želela povedati. Ti Sirius R30, tako imenovani golfi, kot jih zdaj vsi poimenujemo, so bili edini takrat dobavljivi. Seveda so bili nekateri ocenjeni kot boljši, ampak ti so bili edini dobavljivi. Imam pisne dokaze, torej resnica in dejstva so bili prej narejeni, pisne dokaze in odgovori bolnišnic, da te ventilatorje uporabljajo, ves čas jih uporabljajo, in da ni bila potrebna nobena nadgradnja, dodatna nadgradnja, je je pa res, da nekateri drugi, druge znamke, Belavista, ne morejo uporabljati ali pa nadgradnja stane 10 tisoč evrov ali pa še več. Tukaj gre v medijih za velika zavajanja in tudi drugod. Ampak poiščite si torej pisna dokazila in boste videli, ko bolnišnice … Zdaj mogoče niso dobri za UKC ali pa katero boljšo drugo bolnišnico, za bolnišnico v severovzhodnem delu Slovenije so očitne dobri in niso imeli nobenega zapleta. Tudi to je eno izmed vprašanj, če je bil kakšen zaplet ali je bila kakšna smrtna žrtev v tem primeru. In ni. Pisni odgovor bolnišnice je torej, da ni bilo nobenih takih zapletov. Glede na čas, dejansko ne morem povedati nič kaj več, lahko pa samo povem … / izklop Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegice in kolegi! Bom res poskušal biti kratek, ker to temo sem od samega začetka spremljal dosti podrobno, tako da bi lahko govoril kar nekaj časa. V glavnem, tisto, kar želim povedati, ko berem poročilo Računskega sodišča, se mi pred očmi odvrti cela zgodba okrog postopka te nabave. Kakšen pa je bil ta postopek te nabave oziroma naj s tistim, kar že danes poslušam cel dan okrog praznih skladišč, naj vas spomnim, kaj je bila pred enim letom tema oziroma en stavek je krožil po Državnem zboru: Kaj imata skupnega vlada Marjana Šarca in pa vlada Janeza Janše? To je gospod Počivalšek, ki je bil minister v tej vladi, v prejšnji vladi. Tako dajmo o tem, kaj je bilo, kaj ni bilo, enkrat zaključiti. Jaz sem občudoval gospoda Počivalška kot gospodarstvenika in moram reči, da sem bil izredno začuden, da se je projekta nabave medicinske opreme lotil na tak amaterski način, ne morem drugače reči. Verjetno se sam sprašuje, zakaj je bilo to tako. Verjetno zaradi tega, ker ni bil samoodločevalec, da so tudi koalicijski partnerji

Ne znam si namreč predstavljati, da ukineš oziroma prepoveš nabavo zaščitne opreme vsem službam, ki so jo nabavljale po zdravstvenih domovih, po kliničnem centru, ki so imele težave v tistem času, vendar so jo še nabavljale, so še zagotavljale opremo, da jim ti z odlokom prepoveš, hkrati pa nimaš zadaj kot izkušen gospodarstvenik – to me čudi – ekipe, ki bo pa to delo opravila. To pa res težko razumem in to se je dogajalo. Naj vas samo spomnim, kako so zgodbe potekale naprej. Tudi več indicev mi potrjuje to, da so bili večmilijonski posli zanimivi tudi za ostale koalicijske partnerje. Govorijo dejstva

ne formalnih pooblastil, od borke za javna naročila v zdravstvu gospe Jelke Godec, ki je harala – ne vem, če je ravno primerna beseda, ampak so prihajali ti indici blagovnih rezerv, kjer se je izživljala nad zaposlenimi, drla; skratka, opravljala posle, za katere niti ni imela v končni fazi dovolj pooblastil. Danes smo že poslušali, da seveda se vse tisto, kar se je počelo, opravičuje z nekimi izrednimi razmerami, nas opozarja koalicija, da je bil to čas, ko so po celem svetu kradli opremo.

kot je rekel prej njegov kolega – mislim, da gospod Reberšek –, da se je situacija na trgu zaščitne opreme spreminjala iz minute v minuto. To je njihov predsednik oziroma aktualni minister za obrambo tudi v praksi pokazal. On je bil v stiku s šoferjem, ki je vozil milijon in pol mask, nazadnje še na neki bencinski črpalki v Sloveniji, čez eno uro so pa ugotovili, da so nam ukradli ne samo milijon in pol mask, ampak da tudi šoferja in tovornjaka ni. In to si je privoščil minister za obrambo, ki naj bi imel zadaj tudi neko varnostno-obveščevalno službo. In so nas, po domače povedano, nategnili kot tako elastiko. Razumem pa tudi kolegico, ki je prej rekla, da je bil težak sestanek z zdravniki, ki so zahtevali zaščitno opremo. Prepoveš jim nabavo, hkrati pa nimaš ekipe, ki bi jo zagotavljala.

Tisto, kar je pa značilno za ta čas, je pa to, da smo bili ena redkih držav, ki ni šla sama v direktno nabavo te zaščitne opreme. Naj vas spomnim, kolegice in kolegi, da je svojo pomoč ponudil SAZU, je imel preko svojih stanovskih organizacij na Kitajskem ponudbo za direktno … Da je bilo kar nekaj teh ponudb, mislim, da je Sandi Češko tudi ponudil, da je tudi gospod Čeferin. Hvala bogu, da njihove ponudbe niso bile sprejete, ker sprejel jo je pa Joc Pečečnik, ki ima še danes težave z opremo, ki jo je nabavil, pa še danes ni dobil plačano. Skratka, vrsta nepravilnosti, kaos,

izumila ta vladajoča koalicija, da imamo dve preiskovalni komisiji, ki se ukvarjata s tem – ker ena je vladna, ki preiskuje samo sebe, in pa ena, ki je bila pa ustanovljena s strani opozicije –, da razen njiju, ki se bosta tudi še tudi ukvarjali na politični

Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjeni gostje, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in pa vsi, ki nas spremljate že kar nekaj ur, prav lepo pozdravljeni! Danes, kot lahko opažamo, pravzaprav govorimo o enakih ali pa vsaj zelo, zelo podobnih zadevah, kot smo se pogovarjali že, ko je bila na dnevnem redu našega državnega zbora interpelacija zoper ministra Počivalška. Pa nič hudega, bomo določena dejstva danes ponovno ponovili, jih poudarili. Zagotovo je pa tudi kaka zadeva, ki je v tem času nova in jo je mogoče tudi statistično bolj podrobno in natančno ponazoriti. sem se, da bom v svoji razpravi, ki bo načeloma relativno kratka, poudaril tiste ključne zadeve, ki so pravzaprav bile tudi danes nekajkrat izpostavljene. V uvodu pa želim začeti z enim citatom, ki je v bistvu zelo kratek, pove pa marsikaj. Na začetku današnje seje je predlagatelj dejal takole, citiram, »ker je Vlada pač reševala življenja«. življenja«. Tako je dejal predlagatelj iz Liste Marjana Šarca. In ja, spoštovane in spoštovani, Vlada Republike Slovenije je reševala življenja, življenja ljudi in to potem, ko ste vi vrgli puško v koruzo in zbežali, potem ko ste pustili prazna skladišča. Kot lahko opazimo, vas danes, ko povemo to dejstvo, to še toliko bolj boli. In to je počela aktualna Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše, medtem ko ste vi potem v opoziciji kritizirali in rušili in se očitno, vsaj tako lahko sklepamo iz tega, kar smo videli v zadnjih mesecih, se zelo jasno, zavestno odločili, namesto da boste konstruktivni, da boste državotvorni, raje bili destruktivni in raje izkoriščali epidemijo za nabiranje, za moje pojme sicer poceni, pa vendarle političnih točk. In prepričan sem, da državljanke in državljani to vidijo in vedo. Kajti kršili ste ukrepe Vlade Republike Slovenije, nasprotovali, neupoštevali ste priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, danes, tako kot že ničkolikokrat, pa modrujete, kaj je prav in kaj je narobe. A še vedno je čas, da postanete državotvorni, še vedno je čas, da stopimo skupaj, da tudi vi, ki ste razglašate za tako imenovano, kot smo tudi danes slišali, demokratično opozicijo, pa sem že zadnjič pojasnil, kaj to očitno pomeni, da tudi v levi opoziciji pristopite k skupnemu spopadu proti epidemiji covid-19, kajti skupaj zmagamo ali skupaj izgubimo. izgubimo. In vedno je še čas, da to storite, vprašanje pa je, ali to zmorete. Zmorete? V nadaljevanju se bom dotaknil samo z nekaj besedami tudi polemike, ki ni odprta samo danes, ampak je bila tudi na nekaterih odborih, delovnih telesih tega državnega zbora. Se pravi, vlogo predsednika Računskega sodišča, nenazadnje je pod njegovo taktirko bilo napisano poročilo, ki ga danes obravnavamo. Jaz ne bom sodil niti se ne bom spuščal v podrobnosti. Je pa vseeno potrebno omeniti, da gre za človeka, ki je javno lagal, ki je javno zavajal in ki so ga zelo jasno z dokumenti postavili na laž. Tudi seveda ni zanemarljivo, da gre za človeka, ki je opravljal in še opravlja funkcijo, s katero je v nekaj letih zaslužil milijon evrov oziroma kot lahko vidimo iz letnega poročila FIFE za leto 2019, da je za tisto leto prejel 246 tisoč dolarjev, kar je nekaj več kot 200 tisoč evrov v enem letu. Ob tem pa opravlja funkcijo predsednika Računskega sodišča. Marsikdo izmed nas oziroma večina izmed nas, veliko pa tudi tistih, ki nas spremljate, ste že imeli izkušnjo s KPK-jem. Verjamem, da relativno zelo pozitivno, ampak je potrebno in prav je, da se prijavi vsaka dodatna aktivnost, skladno seveda z zakonom, ampak očitno imate nekateri, ko gre za vaše, ko gre za prvorazredne, drugačne vatle. In to je tisto, kar pravzaprav to poročilo in ta konkretna situacija in ta konkreten kontekst, v katerega je potrebno postaviti tudi to poročilo Računskega sodišča, zelo jasno pokaže. Leva opozicija ima očitno različne vatle. Nekaterih je dovoljeno in/ali oproščeno vse. Skratka, kot sem dejal, stvari je potrebno postaviti v kontekst. Nabava zaščitne opreme se je zgodila v času, ko so na trgu vladale izredne razmere. Lahko jih poimenujemo vojno stanje, lahko jih poimenujemo izredne razmere, lahko uporabim tudi kakšno tretjo ali četrto besedno zvezo. Skratka, šlo je za stanje, ki ni bilo običajno, šlo je za stanje preživeti ali preživeti ali ne preživeti, dobiti zaščitno opremo ali je ne dobiti, dobiti zaščitno opremo pravočasno ali prepozno. Spoštovane in spoštovani, šlo je in še vedno gre za človeška življenja. Če so bile nepravilnosti, če se je kdo okoristil, naj to raziščejo in ustrezno reagirajo pristojne institucije in seveda tisti, ki je to, če je počel, seveda naj tudi odgovarja. Tako kot v številnih drugih primerih, ko je žal slovensko sodstvo zatajilo, da ne govorim o pranju denarja v NLB-ju in še kaj bi se lahko reklo. Ampak to ni konkretno tema današnjega govora, tako da samo omenim. Dejstvo je tudi, vsaj jaz osebno si ne želim, da bi v Sloveniji videli, doživeli, kaj pomeni kolaps zdravstvenega sistema. Hvala bogu temu nismo bili priča. V primerjavi s prvim valom se je v drugem valu povečalo kapacitete zdravstva za desetkrat. Vlada Republike Slovenije se je s krizo, se je z epidemijo, se je s koronavirusom soočila odločno z vsemi močmi. Veliko je bilo postorjenega in prepričan sem, da bi bili rezultati še boljši, če v levi opoziciji – tako imenovani, kot vi pravite, demokratični opoziciji – ne bi rušili, ampak bi bili konstruktivni. se bom še enkrat zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, Civilni zaščiti, policiji, vojski in vsem ostalim, ki so predvsem v prvi bojni liniji, in to še vedno počno, se borili z epidemijo, z virusom in vsemi ostalimi posledicami, ki tako ali drugače sledijo. In kar je ključno, ta vlada je reagirala ustrezno. Pomagala je ljudem, pomagala je gospodarstvu. Večmilijardna intervencija, ki je dosegla svoj namen, ki je dosegla svoj cilj. Veliko stisk je napočilo, a veliko stisk je bilo tudi preprečenih in marsikatera bi bila bistveno globlja. Zagotovo je čas, ki je pred nami, tisti, ki je zelo pomemben, da bomo iz te krize vendarle lahko izšli kot zmagovalci in da bo ta kriza nekaj, kjer smo se veliko naučili, seveda pa bo vedno nek grenak priokus zaradi številnih smrtnih žrtev ne samo v naši državi, ampak povsod po svetu. Kajti vsako življenje je seveda dragoceno. To, da se je ta vlada odločno in tudi uspešno soočila z epidemijo koronavirusa, tudi s sprejemanjem protikorona paketov, pokažejo seveda tudi empirični podatki. V prihodnjih mesecih, tudi letih bo še več kot dovolj časa za analizo, naj pa na tej točki omenim samo bonitetne ocene, potem stopnjo brezposelnosti, če jo primerjamo z ostalimi državami v Evropi in Evropski uniji, in tudi napoved gospodarske rasti v bruto domačem proizvodu. In, spoštovane in spoštovani, tudi danes se vidi, da medtem ko nekateri ponovno govorite in rušite, aktualna Vlada Republike Slovenije še naprej dela in pomaga ljudem in se sooča s to zahtevno bitko proti koronavirusu. Naj v zaključku svoje razprave še enkrat ponovim svoj iskren poziv vsem vam: Zdržimo! Kajti pred nami so zagotovo zaključni meseci spopada z epidemijo koronavirusa. Prepričan sem, da so po dobrem letu dni soočanja z epidemijo pri vsakem izmed nas morda nastali kakšni pomisleki. Seveda si vsi želimo sprostitve ukrepov in še marsikaj. A vendarle sem prepričan, da zmoremo toliko modrosti in da in da smo pripravljeni tudi dati še kakšno žrtev, da bomo vendarle zdržali, da bo vendarle žrtev čim manj, da bo vendarle gospodarstvo čim prej okrevalo in da bomo konec koncev čez desetletja lahko rekli, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da smo pomagali zajeziti to epidemijo in ne ravno nasprotno. Zato, spoštovane in spoštovani, stopimo skupaj, spopadimo se skupaj s tem virusom in seveda vsak prispevajmo svoj kanček mozaika v tem boju, ki bo zagotovo zapisan v zgodovino. Skupaj zmoremo! da bo vsaj mlajša generacija znala presegati to konstantno levo, desno, gor, dol, srednje, ne vem kaj. Pa dajte že, dovolj je! Folk ima tega res popolnoma poln kufer. Nekaj je prav, drugo je narobe. In to, kar vi počnete, je pač narobe. In ste zelo predvidljivi. Spet! Tisto, kar sem izpostavil na začetku: puško v koruzo, prazna skladišča. Če bi danes poslušali zaslišanja, že tretjič govorim, pa zgleda bom še trikrat, desetkrat, tristokrat, dokler ne bo tega nekdo slišal. Danes na zaslišanjih v preiskovalni komisiji, ki jo vodi vaša stranka. Prvi zaslišani Vojko Flis, veste, kdo je to – direktor UKC iz Maribora – pove, ob začetku epidemije je bilo dobro pripravljeno na prvi val, kar se njihove opreme tiče. To je druga največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. In kaj je še povedal? Zelo zanimivo! Po dekretu 24. junija so bile izrazite težave pri naročanju opreme. In kaj je ta dekret povedal? 24. junija je ta vaša vlada, ki jo vi tako hvalite, povzdigujete v nebo, prepovedala nabave zdravstvenim ustanovam – bomo mi za to poskrbeli. Po 24. 6. so nastopile velike težave pri nabavi opreme. Pa gremo naprej. Anica Hribar, Splošna bolnica Brežice; sicer je to postala covid bolnišnica šele v drugem valu, ampak pove, »Nam je manjkalo FFP2 mask in FFP3 mask, ki jih manjka še danes.« Niste poskrbeli za njih. In kdaj so nastopile težave z zaščitno opremo? V drugi polovici marca. V drugi polovici marca! 27. februarja je pa prejšnja vlada sprostila rezerve iz blagovnih rezerv. Pa gremo še naprej. Radivoj Nardin, direktor dveh bolnišnic, Splošne bolnišnice Izola in Splošne bolnišnice Nova Gorica: »Država nas je kontaktirala in zagotovila opremo. Kontaktirali so nas že pred razglasitvijo epidemije, zagotovili so nam pomoč.« Miran Rems, Splošna bolnišnica Jesenice: »Zaradi specifike«, ker imajo pač veliko večino kirurškega programa, »smo imeli dovolj zaščitne opreme.« Veste kaj, vi črpate vso to vašo modrost in vse te vaše podatke iz tega dokumenta, ki je dokazano lažniv, sploh, če ga primerjate s poročilom Računskega sodišča, kar se tiče empiričnih ugotovitev, ne kar se tiče ugotovitev glede transparentnosti in učinkovitosti. Ampak glede tega, kakšno je bilo stanje na nek presečni datum pred epidemijo, ob epidemiji in po epidemiji. Jaz se ne bi tako hvalil na vašem mestu, veste. Empirične podatke vi lahko politično manipulirate, računsko pa malo težje. Zdravstvo se je povečalo za desetkrat zmogljivosti. na račun česa? Na račun ostalih programov! Zmanjšalo se je drugje, da se je povečalo tisto, kar je bilo tisti trenutek najbolj akutno. Akutno pa je bilo zaradi prepozne reakcije te vlade, ne prejšnje. Prejšnja je reagirala prav in pravočasno. Zdravstvo se je povečalo na račun bolezni in na račun – ampak tukaj pa dobesedno – prijateljskih podjetij. Tem ste pa vi omogočili marsikaj in še marsikaj bo prišlo v javnost.

Če tega ne bi bilo, če bi vi kot prejšnja vlada opravili svojo nalogo korektno in zagotovili varnost ljudi, se vse to, o čemer danes govorimo, ne bi nikoli zgodilo. Se pravi, ko govorite o odgovornosti, najprej uveljavite odgovornost pri sebi, ker ste vi odgovorni za prazna skladišča, vi ste odgovorni, da se je potem nakupovalo v kaosu, tako kot ste sami rekli, in na vse mogoče načine, ko so ljudje pač po najboljših močeh hoteli pomagati. Če je bilo karkoli narobe, naj se to razišče, ampak dejstvo je, da ste vi povzročili ta kaos in je odgovornost vaša, nikogar drugega. Vaša, gospe in gospodje! Še več, ves čas do današnjega dne ste se delali norca iz ukrepov Vlade in ste spodbujali proteste in jih podpihovali in ste zato soodgovorni še za mnoge okužbe in za mnoge smrti, ki so temu sledile. Vi ste za to odgovorni z vašim ravnanjem, z vašo neodgovornostjo, z vašim hlastanjem po oblasti, ker vas ne zanima ne varnost ljudi, ne zdravje. Zanima vas samo oblast in denar.

če bi se zdravstveni sistem sesul. In zdravstveni sistem bi se očitno sesul, če bi reagirali tako, kot bi vi reagirali. Saj smo videli, pustili ste prazna skladišča. Glejte, vi lahko danes desetkrat poveste, da so bila skladišča polna, ampak to ne bo napolnilo praznih skladišč pred enim letom dni. Še vedno je dejstvo, da so bila prazna, ne glede na to, ali desetkrat danes to ponovite. Se pa mogoče z vami lahko strinjam, da ste naredili prav in pravočasno. Lahko se strinjam s tem, da je bilo prav vendarle, da ste odstopili, da je vlado prevzela boljša in sposobnejša ekipa, vprašanje pa, če pravočasno.

ni nujno, da to tudi postane, gospod Grims. Za vas ni dejstvo niti globalno segrevanje in za vas ni dejstvo niti to, da vam je prejšnja vlada predala delujoč zdravstveni sistem, proračunski presežek in celo enega ministra, ki pa je zamočil pri vas. Zdaj, če je pri nas, ne vem, ampak pri vas je pa zelo zelo zamočil. In da zdravstveni sistem deluje, ni odgovornost ne te vlade, ne prejšnje vlade, ne predprejšnje vlade, ampak pač sistema. Da je bil pa cela dolga desetletja zanemarjen, se pa popolnoma vsi strinjamo. Ampak s takšnimi intervencijami, kot govorite danes, da ste desetkrat povečali zmogljivosti sistema. Ja, v enem letu vam je uspelo izobraziti 300 zdravnikov, usposobiti, ne vem, tisoč novih medicinskih sester. Ja, samo čestitam vam lahko,

Danes smo slišali spet nekatere nove stvari, za katere vas bom moral, žal, razočarati. Zdravstveni sistem ni počepnil predvsem zaradi tega, ker se ni uspel v preteklosti na željo nekaterih sprivatizirati.

niso bili povezani, niso imeli enakega sistema, klinike so sprivatizirane, segregirane, specializirane, ozko specializirane samo na določene dejavnosti in seveda temu primerno je bil tam davek, kar se tega tiče, v prvem valu bistveno večji. Seveda pa to vse ne spremeni tistega, kar je pa pravzaprav Računsko sodišče ugotovilo. Če se ne motim, v mesecu maju smo imeli razpravo o teh neverjetnih ventilatorjih po takratni oddaji Tarča, kjer hočeš ali nočeš, je nekdo izjavil, da so pač namesto mercedesov kupovali golfe, zato da bi reševali življenja. Meni je žal, da ministra, ki je to izjavil, danes ni. Obžalujem, da mora, sicer dolgočasno sejo za državnega sekretarja, to poslušati, predvsem zaradi tega, ker Računsko sodišče predvsem govori o tistih, ki naj bi se kaj iz tega naučili. Seveda so gledali samo tri stvari. Če piše, da so krivi, če piše, da so bili vpleteni v umazane posle – oprostite, to ni namen Računskega sodišča. Upam, da veste, da je to nekdo drug v državi, ki bo te stvari odkrival, predvsem policija, kar se pa tiče koruptivnih dejanj pa seveda KPK. Ampak glej ga zlomka. Mi smo zdaj pred eno veliko dilemo, ali Računskemu sodišču po tem bruhanju ognja s tiste strani sploh zaupati. Sam osebno zaupam Računskemu sodišču, nimam nobenih dilem okoli tega. Se pa spomnim bruhanja s tiste strani v prejšnjem mandatu, ko so tudi kolega Grims in podobni, še najbolj glasen je bil, kar se tega tiče, gospod Tanko, ko so kričali na ves glas, da je treba KPK ukiniti in vse pristojnosti prenesti na zaupanje vredno Računsko sodišče. Na Računsko sodišče! Takrat so poveličevali tega istega predsednika Računskega sodišča, da pravzaprav je on tisti, ki lahko vse te naloge prevzame. Glej ga zlomka, še dve leti ni minilo, je zdaj kar naenkrat to Računsko sodišče fičfirič, nič vredno, KPK pa najbolj zveličaven. Ampak bojim se, da ko bo enkrat prišel tudi KPK z rezultati, da bo tudi KPK na pladnju. Tako kot vedno! Tisti, ki ne govori in ne tuli v rog z esdeesom, ima resne probleme. Seveda s takojšnimi obtožbami; najprej se pojavijo njihovi troli kletarski, potem se pojavijo njihovi mediji na raznih neverjetnih televizijah, da ne uporabim kakšnega drugega izrazoslovja, in potem na koncu seveda, ker kako ne drugače kot zahteva za sklic izredne seje, kjer bomo obravnavali, da je seveda nekdo kriv. Nekaj podobnega, kot nas čaka zdaj, ko bomo morali obravnavati ustavne sodnike na isto zahtevo te koalicije. Ker so spet krivi in spet oni, ki ne znajo odločati, tako kot je treba. Oprostite, saj hvala bogu ljudje niso več nori in niso več neumni. Vsak dan poslušam ljudi, pa ne malo, ogromno, jih ne morete več s temi floskulami in s temi nastopi več okoli obrniti. Žal ne. Za vas žal, seveda, za nas predvsem hvala bogu, da ljudje razumejo in vedo, kaj je prav in kaj ne. In niso ljudje neumni in znajo ločiti plevel od zrna. Zdaj, meni je pomembno samo še eno. Danes sem slišal neverjetno od naše kolegice, prvi dan, ko je vlada nastopila, ni imela enega dneva miru. Ta stavek je neverjeten. Vlada ni zato, da ima mir, vlada je zato predvsem, da dela. Opozicija je zato, da nadzira. In tisti, ki tega ni dojel po vsem tem času, ja, potem pa oprostite, je čas, da greste kam drugam, kjer boste imeli ljubi mir, se temu reče, in da boste v tem miru spokojno lahko živeli naprej. Ampak žal gre za ljudi.

Spoštovani gospod predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarja, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Danes v tej cenjeni dvorani obravnavamo Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Ko sem prisluhnil razpravam kolegic in kolegov, ki so razpravljali pred mano, sem ugotovil, da razprava le v manjši meri vsebinsko sovpada z revizijskim poročilom Računskega sodišča – nepoznavanje tematike ali pomanjkanje pravih argumentov. Državljanke in državljani, presodite sami. Tukaj pred seboj držim v rokah revizijsko poročilo in imam občutek, da opozicija v tej razpravi, se opravičujem, zgolj meša meglo in niza iz trte zvite argumente ter izmišljene insinuacije brez dokazov, samo zato ker je ta cenjeni zbor kraj, kjer izgovorjena beseda, čeprav je neresnica, ni kazensko preganjena. Vseeno so me ljudje danes poklicali in so me opomnili na primer nekdanjega poslanca z imenom Ivo Hvalica. Slovenija, Evropa in svet, vsi mi smo bili v preteklem letu primorani se soočiti z vrsto izzivov, ki so korenito spremenili naše delovanje, mišljenje in na sploh našo percepcijo o življenju. Tudi sam bi lahko na veliko razglabljal o tem, kako je prejšnja vlada po naivnem odstopu v najbolj zahtevnih časih tega desetletja državljanke in državljane malomarno ogrozila zaradi politične preračunljivosti, obenem pa pozivala k volitvam. Govoril bi lahko tudi o tem, da so bila skladišča z zaščitno opremo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ob menjavi vlade skoraj prazna in da zaloga ni zadoščala niti za en dan. Niti za en dan! Ampak ne bom, ker se bom poskušal držati teme današnje izredne seje. Današnja razprava se je, roko na srce, začela na 31. nujni seji Odbora za gospodarstvo, kjer smo na odboru prvič obravnavali revizijsko poročilo Računskega sodišča. Takrat nas je bilo v tej dvorani bore malo, za opozicijo tako pomembna tematika, ker vidijo veliko kaznivih dejanj,

sekundah. Niti ene seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi moja kolegica Nataša Sukič, ni bilo, ki bi bila tako kratka. Toliko o vseh teh tehtnih argumentih in razpravi o poročilu Računskega sodišča, ki naj bi razkrilo vse in še več, a glej ga zlomka, tega ni v poročilu. V poročilu bi lahko uporabljali zelo znan slovenski pregovor: Tresla se je gora, rodila se je miš. Današnjo sejo vidim kot odlično priložnost za koalicijo, da lahko širšo javnost še enkrat seznani, da je bila učinkovitost nabave zaščitene medicinske opreme za obvladovanje širjenja nevidnega sovražnika zadovoljiva in ustrezna glede na okoliščine in izredne razmere, v katerih smo se nahajali. Na drugi strani pa kilav poskus opozicije, ki poskuša oživljati mrtvo zgodbo z nejasnimi insinuacijami, ki so jo sami mediji in neodvisni slovenski novinarji pokopali že isti dan, ko je revizijsko poročilo zagledalo luč sveta. sveta. Se opravičujem tukaj, mediji so pokopali, še preden je bilo poročilo uradno objavljeno. Samo za popravek. Iz sporočila pa lahko izluščimo zelo pomembno dejstvo, poročilo ne ugotavlja nobenega okoriščanja, poročilo ne navaja nobenega funkcionarja, javnega uslužbenca, ki bi se okoristil. okoristil. Predlog opozicije za današnjo razpravo kaže na veliko brezbrižnost do dejstev oziroma željo po ponovni oblasti, ki so jo nespametno izpustili iz rok. Vsak, ki pozna delovanje in ustroj državnih institucij, ve, da bi bila današnja razprava veliko bolj plodna, če bi jo opravili 90 dni po 17. marcu 2021. Zakaj 90 dni? 17. marca je Računsko sodišče obelodanilo revizijsko poročilo, Vlada lahko poda odzivno poročilo v roku 90 dni, torej 15. junij je zadnji rok. Na to odzivno poročilo Vlade lahko na koncu poda odgovor še Računsko sodišče. In takrat bi bila današnja razprava celovita in bi lahko razpravljali o obeh straneh istega kovanca. Ali boste, drage kolegice in dragi kolegi iz opozicije, še enkrat takrat oživljali zgodbo, ki so jo mediji že na začetku objave poročila Računskega sodišča pokopali? Odgovor je verjetno: da. da. Sam osebno verjamem, da so bile pri nabavi mogoče storjene tudi kakšne napake, časi so bili resnično zahtevni, opreme ni bilo in lahko bi rekli, da je pri nabavi opreme vladal Divji zahod. Zato je razumljiva tudi kakšna kritična beseda s strani Računskega sodišča. Poročilo, ki ima 251 strani ima le dve strani in pol priporočil Vladi Republike Slovenije in te so me pri celotnem poročilu najbolj pritegnile. Moje skromno mnenje je, da je nujno pripraviti ves velik državni aparat, da se bo bolje, hitreje in bolj agilno odzval v takih edinstvenih in kritičnih dogodkih v prihodnosti. Za konec pa bi rad opozoril še na avtentičnost certifikatov. Kolegice in kolege, predvsem pa evropske poslanke in poslance bi rad opozoril in opomnil, da so bili problemi glede certifikatov v vseh državah članicah, celo pri Evropski komisiji. Vsi skupaj v tej dvorani se še spominjate, da je tudi Slovenija morala vračati maske Evropske komisije, kar se je kasneje izkazalo, da certifikati ne ustrezajo visokim merilom Evropske unije. So naše predstavnice in predstavniki v evropskem parlamentu, tistih strank,

Hvala, predsedujoči. Včasih je svoje mnenje tudi bolje zadržati zase, ampak neka stopnja samokritike je, izgleda, preveč, da bi jo lahko pričakoval v tem cenjenem državnem zboru. Samo tri konkretne primere sem vam že na odboru prebral, pa jih bom še enkrat, ker verjetno ljudje niso gledali odbora. Trije konkretni primeri, kako so potekale te pravilne, učinkovite, transparentne in nadvse oh in sploh nabave zaščitne opreme. Takole piše Računsko sodišče, pa tudi odzivno poročilo oziroma odziv Vlade tega ne bo mogel popraviti, ker to so pač fakti: Ponudnik je 14. marca Zavodu poslal ponudbo za zaščitne maske. za zaščitne maske. 16. marca je Zavod v zvezi z navedeno ponudbo prejel e-sporočilo fizične osebe – v opombah, to je predsednik ene od neparlamentarnih strank, ne bom mu delal reklame –, ki se je sklicevala na sporočilo. sporočilu pa piše tako – to sporočilo, na katerega se je sklicevala: »Po navodilu P.V. J.J. ti pošiljam kontakt do takoj dosegljivih vec kot dva mio zasc. mask v Turciji.« ta oseba, ki je to poslala, se je sklicevala na P.V. J.J., iz katerega izhaja, da naj bi po navodilu predsednika Vlade posredovala informacije, da so maske dosegljive takoj. Na podlagi navedenega naj bi direktor Zavoda 17. 3. telefonsko kontaktiral ponudnika. Iz dokumentacije pa je razvidna zabeležka, da je enemu izmed uslužbencev Zavoda fizična oseba grozila z izgubo službe zaradi tega klica. 18. marca je Zavod s ponudnikom podpisal pogodbo za dobavo enega milijona troslojnih zaščitnih mask po 49 centov na kos. Pol milijona evrov na osnovi priporočila predsednika Vlade in grožnje po izgubi službe! Drugi primer, ponudnik je dne 17. marca poslal ponudbo za dobavo zaščitnih mask na naslov uslužbencev Zavoda. Dne 19. 3. je ponudnik izpostavil problem prevoza ponujene opreme v Slovenijo. Poslanka Državnega zbora – poslanka Državnega zbora! – je v navedeni problematiki prevoza seznanila ministra za obrambo, to je vaš minister, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in predsednika Vlade. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je sporočilo ponudnika in poslanke Državnega zbora posredoval nekdanjemu državnemu sekretarju na MGRT – sedaj dela, ima dobro službo uslužbenkama MGRT, direktorju Zavoda in Zavodu, pri tem pa poudaril nujnost in prednostno obravnavo. Ne glede na navedeno Zavod pogodbe s ponudnikom ni sklenil. Vsaj to. Tretji primer, domači ponudnik je 19. marca na MGRT poslal e-sporočilo z informacijo, da proizvaja zaščitne maske. MGRT je to e-sporočilo posredovalo na Zavod. Zavod prejetega e-sporočila ni obravnaval, saj naj bi domačo proizvodnjo urejalo MGRT. Čez 10 dni, 30. marca, je uslužbenka MGRT Zavodu posredovala e-sporočilo z informacijo, da je, navajam, »s podjetjem glede na nujne potrebe dogovorjena dnevna dobava 50 tisoč mask in cena 0,76 evra na masko, pri čemer je upoštevan 5-odstotni popust na naročeno količino, plus DDV. Prvi dan dobave je sreda, 1. april, pogodba pa se podpiše za dnevne dobave do 17. aprila«. Iz poslanega 17. aprila«. Iz poslanega e-sporočila izhaja, da naj bi se prva dobava blaga izvršila že čez dva dni. Zavod je tako z domačim ponudnikom sklenil pogodbo 30. marca, soglasje k pogodbi pa je od MGRT pridobilo dan po podpisu pogodbe in dan pred prvo dobavo blaga, to je 31. marca. Pospešitev oziroma prednostna obravnava tega ponudnika dodatno izhaja iz ugotovitve, da obravnava ponudbe v okviru medresorske delovne skupine na dan sklenitve pogodbe še ni bila zaključena. Zakaj? Saj Sova, ki je bila po protokolu medresorske delovne skupine zadolžena za podajanje varnostnih ocen, te ocene na dan sklenitve pogodbe še ni podala. Sova je medresorski delovni skupini sporočila varnostni zadržek po sklenitvi pogodbe, ko je izdelala varnostno oceno. Ampak pogodba je bila vseeno veljavna. Torej edini, ki se je v tem postopku obnesel kot odgovorni, je medresorska delovna skupina. Nekdo pa je bogato izkoriščal ta sistem za marsikaj. In še nekaj, kolega. Na odboru ste glasovali proti temu, in ne, da bi se vzdržali, proti ste bili; proti temu priporočilu: »Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da izrednih okoliščin ne izkorišča za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav, ki omogočajo korupcijska tveganja ter finančno ali kakršnokoli drugo okoriščanje posameznikov in/ali pravnih oseb.« Vi ste bili proti temu. In danes mi, prosim, ne moralizirajte z dolžino razprave. Tudi, če bi samo dve minuti govorili o temu, vi ste bili proti temu, da država ne izkorišča okoliščin za korupcijska tveganja ali kakršnokoli drugo okoriščanje. Vi osebno ste bili proti temu. Hvala lepa. Besedo ima Lidija Ivanuša, pripravi naj se kot razpravljavec Robert Pavšič. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Danes smo slišali vse mogoče zoper slovensko vlado, od koruptivnih dejanj, laži, do obtožb o prerazporejanju javnih financ in tako dalje. Tukaj se vidi vaša dvoličnost, kako poskušate zavajati javnost in svoje napake naprtiti sedanji vladi, ki svoje delo opravlja odgovorno in v dobro vseh. Pa vendar lahko spomnimo, da ste s svojim neodgovornim delom, ko ste bili na oblasti, povzročili veliko škodo državi in obremenili sedanjo vlado z zadevami, ki bi jih morali reševati oziroma rešiti, ko ste bili na oblasti. Problem praznih skladišč, problem domov za ostarele, problem zdravstvenih ustanov, problem pomanjkanja medicinske opreme in še bi lahko naštevala. Vse te panoge so bile desetletja v vaši pristojnosti, pa se danes znašate nad vlado Janeza Janše in jo v tem enem letu vladanja obtožujete vsega, kar bi moralo biti že zdavnaj urejeno. Ljudje ob takšnih finančnih perspektivah, kot smo jih imeli, ne bi smeli biti lačni, in upokojenci bi morali živeti človeka dostojno življenje. Slišali smo obtožbe zoper vse člane Vlade, sekretarje in tako dalje. Se vam ne zdi, da če bi naša država bila pravna, bi nekateri vaši poslanci pogosto sedeli na zatožni klopi, in še kdo, pa ne sedi. In vedno, ko je na oblasti vlada desnosredinskih politik, opozicija podlo obtožuje, podtika, laže in obsoja brez vsakršnih koli argumentov. Glede na to, kaj vse se je v preteklosti dogajalo, od pranja denarja, preplačevanja žilnih opornic in drugih koruptivnih dejanj, ki jih danes ne bom naštevala, bi človek rekel in skoraj pritrdil, da je vaše pravilo obsoditi drugega za dejanja, ki jih sami počenjate, ki so škodljiva in nesprejemljiva za delovanje naše družbe. Danes obravnavamo priporočilo strank LMŠ, SD, SAB in Levice, v katerih vsevprek obsojajo delovanje sedanje vlade v času krize covid-19. Po domače bi temu rekli, da se dela v težkih delovnih pogojih. Kot temelj za vse te lažnive obtožbe uporabljate poročilo Računskega sodišča o nabavi zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja covid-19, ki pa v ničemer, ampak res v ničemer ne obsoja delovanja Vlade Republike Slovenije v tem času. Sicer pa Računsko sodišče Republike Slovenije tudi nima teh pristojnosti. Levičarske stranke, ki ste danes sklicale to izredno sejo Državnega zbora, pa neprestano obsojate, lažete in govorite neresnice, ki pa nikakor ne izhajajo iz poročila Računskega sodišča. Zato ocenjujem, da je ves ta pritisk v teh kriznih časih na Vlado Republike Slovenije izključno namenjen, ne glede na žrtve, političnemu boju za oblast in privilegije vseh zgoraj omenjenih strank. Moram Moram priznati, da vam obtožbe, poniževanja, zmerljivke in grožnje gredo zelo dobro od ust. Besede poslanca LMŠ o brezsramnem, brezmejnem, zakritem, prikritem in ne vem kaj vse še, dobičkonosnem dostopanju in oškodovanju države. Pa vas res lepo prosim, ta vlada je v enem letu v kritičnih razmerah, po domače pod težkimi delovnimi pogoji, naredila za ljudi več kot ste vi in boste vi kadarkoli, ker so vaši žepi pregloboki in osebni interesi previsoki. Dejstvo je, da je prejšnji predsednik vlade Marjan Šarec vrgel puško v koruzo in pustil prazna skladišča. In kaj mora storiti odgovorna oseba, ko prevzame kaos, kakršnega ste pustili lanskega marca? Ja, normalno, po domače, lotili so se dela in tega jih sedaj vi obtožujete. Truda, dela, neprespanih noči in iskanja rešitev za nabavo zaščitne zdravstvene opreme. Lotili so se nabave medicinske opreme, preskrbe respiratorjev, zagotavljanja dovolj postelj za bolne in še vsega ostalega, česar vi niste postorili, ko ste bili na oblasti, in sedaj iščete dlako v jajcu. Ljudje vam ne pomenijo čisto nič glede na proteste in izzivanje te bolezni. Vas zanima samo privilegirana skupina levičarske združbe, ki živi za oblast in denar. Zato smo v tem letu, namesto da bi reševali probleme državljank in državljanov, njihovo zdravstveno in finančno situacijo, sedeli v Državnem zboru zaradi Metelkove, Roga, migrantov in interpelirali dobro delo ministrov te vlade ter poslušali Kordiša o nesposobnosti in obtožbah te vlade. Osebno podpiram to vlado in v njo tudi verjamem zaradi vseh dobronamernih sporočil naših državljanov, kar se glede odpravljanja posledic covida tiče. Hvala. Hvala lepa. Seznam je dobil kar nekaj sprememb, tako da je na vrsti gospod Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi! Ko je naša vlada takratnega 13. marca lansko leto zasedala na svoji prvi seji, bila je nočna seja, je zasedala v zaščitnih maskah. Mnogi so se takrat posmehovali temu, kot se bodo najbrž posmehovali – predvsem levi del opozicije – tudi mojemu nadaljevanju, ko se bom zahvalil Računskemu sodišču za dobro revizijsko poročilo, ki ga je Računsko sodišče naredilo, seveda v skladu s svojimi pristojnostmi, v skladu z zakonom in tudi in predvsem na željo Vlade oziroma koalicije, da revidira celoten proces nabave zaščitne opreme za obvladovanje širjenja virusa **sars**-CoV-2. Zanimivo je, da danes govorimo nekaj ur o vsem drugem, samo o priporočilih ne. Se pravi o vsem drugem, samo o točki dnevnega reda ne, jaz se bom pa prav na to fokusiral. Očitki so, zakaj nismo sprejeli, potrdili na matičnem delovnem telesu nekaterih priporočil. Nimamo dovolj časa, da bi vse analiziral, zato bom morda samo prve tri. Državni zbor Republike Slovenije predlaga oziroma priporoča Vladi, da nemudoma ukrepa v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi Računskega sodišča, navedenimi v revizijskem poročilu, in o aktivnostih poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. Mi v Novi Sloveniji menimo, da je priporočilo nepotrebno. Računsko sodišče je že v revizijskem poročilu v točki ki se imenuje Zahteva za predložitev odzivnega poročila posameznim revidirancem, Vladi Republike Slovenije in Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve določilo rok 90 dni, v katerem bosta revidiranca Računskemu sodišču tudi predložila odzivno poročilo. Logika torej, prvo priporočilo ni potrebno. Drugo priporočilo, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da v najkrajšem možnem času pripravi spremembe in/ali dopolnitve predpisov in/ali dokumentov, ki bodo zagotovile ustrezne podlage za ravnanje v izrednih okoliščinah, kakršne so epidemija, nalezljive bolezni in druge. Mi menimo, da priporočilo Vladi Republike Slovenije ni potrebno, saj se nanaša na popravljalni ukrep številka ena, ki ga Računsko sodišče že določilo Vladi Republike Slovenije, ki mora popravljalni ukrep realizirati v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za obrambo v roku 90 dni od prejema revizijskega poročila. Torej, to priporočilo, ki ga predlagajo predlagatelji, je brezpredmetno. Pa morda še tretje. Državni zbor Republike Slovenije poroča Vladi, da izrednih okoliščin ne izkorišča za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav, ki omogočajo korupcijska tveganja ter finančno ali kakršno drugo okoriščanje posameznikov in/ali pravnih oseb. Z vidika Nove Slovenije je priporočilo nepotrebno. Tako Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju kot tudi nacionalni zakon o javnem naročanju namreč določata tudi načine postopkov javnega naročanja ter ravnanja naročnikov v primerih nabav v izrednih okoliščinah in tako naprej in tako naprej. Zdaj pa še nekaj. Računsko sodišče, kolegice in kolegi, na več mestih v poročilu pohvali ravnanje Ministrstva za obrambo in medresorske delovne skupine. Računsko sodišče na strani 135 ugotavlja, da priprava protokola medresorske delovne skupine kaže na proaktivna ravnanja Mors, ki mu je bilo vodenje in organiziranje MDS naloženo in tako dalje Tako, drage kolegice in kolegi, verjamem in cenim napore opozicije, v tem primeru leve opozicije, mora izvajati svojo nadzorno funkcijo. Pričakoval bi pa nekoliko več kulturnega besednjaka, ne pa tega, da se postavlja ta državni zbor oziroma predlagatelji v vlogo sodnika, saj smo slišali že uvodoma, ti si kriv, vi ste krivi in tako naprej. Takšen besednjak moramo eliminirati iz naših razprav. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razpravo, v katerem dobite besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila.

bore malo izrečenega količinsko s strani koalicijskih poslancev, ki naj bi pač branili aktualnega ministra oziroma aktualnega predstavnika Vlade. Tudi zato, spoštovani kolega, je bila razprava na odboru, ki je pač zavrnil ta priporočila, kratka predvsem zaradi molka koalicijskih poslancev in molka predstavnikov Vlade. Vlade. In je zelo zanimivo poslušati, kako so priporočila nepotrebna in kako ta država upošteva direktive, zakone ali pa druge predpise. Na 9. strani, kolega Horvat, na 9. strani poročila v uvodnem delu – vam bom samo en stavek prebral, danes sem ga že trikrat, pa bom še četrtič: »Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.« V neskladju s predpisi in drugimi akti, morebiti tudi kakšnimi direktivami. resnično ne morem razumeti tega, da kako lahko tako vehementno Vlada in ta koalicija zavrne vse te očitke. To so resni očitki in priporočila, ki smo jih pripravili za obravnavo na odboru, so bila benevolentna, niso bila nepotrebna. Še kako prekleto so bila potrebna, kažejo pa očitno odgovori oziroma poskus branjenja redki primeri so sicer kredibilni pa argumentirani. Sploh zdaj na koncu, »ta vlada je v enem letu naredila veliko več«. Ja, veliko več škode kot nekaj prejšnjih vlad. To lahko sam v osebnem imenu povem. In kolegica je verjetno brala razpravo, ki jo je nekdo pripravil za interpelacijo, ampak interpelacija je bila lani poleti. Še celo isto besedo je uporabila, »interpelacija zoper ministra«. To smo dali že skozi. Danes je tema dnevnega reda obravnavanje poročila Računskega sodišča. Nismo govorili o interpelaciji ministra, čeprav se vidi, da je bil minister za gospodarstvo tisti, ki je bil najbolj izpostavljen v postopkih nabave zaščitne in medicinske opreme. Ta vlada je delala, je nabavljala opremo, respiratorje, poleg tega, da je serijsko menjavala direktorje na policiji, Sursu, Fursu, NPU-ju kar štirikrat, nastavljala direktorje na Pošti, na Darsu nekdanje funkcionarje stranke ali pa dobre kandidate stranke; tiste, ki so se pač izkazali. Zdajle napada še Ustavno sodišče pa Računsko sodišče, vmes je bilo pa pri vseh teh kadrovskih menjavah še dovolj časa za depeše, blokiranje imenovanja evropskih tožilcev, onemogočanje STA pa še bi lahko naštevali. In vmes je bilo še časa za celo vrsto tvitov, kako imate vi prav, mi pa narobe. Danes že ves dan, tako jaz sam kot kolegi, beremo iz teh 250 strani in vi nam očitate, da politiziramo. Brali smo vam citate, samo brali, pa ne bi bilo treba. Že prva stran je dovolj, da vam pove, kako se je ta vlada obnesla z nabavo epidemije. Poglejte, katera fotografija je na naslovni strani poročila Računskega sodišča. Fotografija mask, ki bi si jih morali oziroma ki bi si jih lahko ljudje sami počeli, ampak ne, mi znamo boljše, je rekla Vlada. Mi bomo te maske bogato plačali, skoraj 1 euro po komadu za toaletni papir in dve elastiki. Skoraj 1 euro po komadu! In to je res učinkovito delo, transparentno, nobenega korupcijskega tveganja tukaj ni bilo. Vse je bilo krasno. Vse je bilo tako dobro narejeno, da je cela vrsta ljudi dolge mesece delala, se borila z mlini na Ministrstvu za gospodarstvo, ki ni bilo ravno kooperativno, če se milo izrazim. Kabinet predsednika Vlade je celo prikrival nekatere podatke, ker ni važno, kdo je komu kaj poslal, ampak samo kaj je poslal, čeprav so vsi podatki nujni za obravnavo nekega primera. To je danes v primerjavi s tem; s tem se je začelo. In nisem še slišal nikogar z vladne strani, ki bi rekel, dajmo mi vsaj to poročilo malo popraviti, da ne bo Državni zbor v sramoti, ker je moral o tem celo glasovati. O poročilu ste, če uporabim vaš besednjak, z nekim pobalinskim birokratskim pristopom dosegli to, da je Državni zbor o tem moral glasovati. O priporočilih Računskega sodišča pa ne bomo glasovali, ker ni potrebe, ker je ta naša vlada tako dobra, da teh priporočil ne rabi. Jaz ne vem, kam gre ta svet, ta država, v zadnjem letu pa vidim, kam je šla ta vlada. Če se po domače izrazim, v špajzo in danes smo dobili potrdilo, da so nekateri prsti in nekatere ustnice zelo umazani od marmelade.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 Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagateljev predloga priporočila Robert Pavšič ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavite s pritiskom za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo, postopek teče.

Še en dan, ki bo šel v nič v tem državnem zboru. Tema kot po navadi nekaj za nagajati in tudi to smo danes poslušali kar cel dan, ne repa, ne glave, samo obtoževanja, napadi na Vlado, na ministra. Skratka, tudi videl sem popolno nezanimanje za sejo s strani predlagateljev, s strani opozicije, leve, ki je to sejo predlagala. Ne vem, kje so to sejo spremljali ali kakorkoli. V glavnem, kakšnega zanimanja ni, po stališčih so se sedeži spraznili, tako da se tukaj vidi, kakšen je bil namen te današnje seje.

lahko povem, da ste nadaljevali z delom, ki ste ga zastavili prvi dan sestave nove vlade; torej takoj prvi dan rušenje Vlade. To je vaš cilj od prvega dne do tega trenutka. Po metanju puške v koruzo, torej ko je vaš predsednik Vlade vrgel puško v koruzo, ko ga ni več zanimalo vladanje, ko ste se skregali med seboj stranke v tej vaši KUL levi opoziciji, ste pustili ljudi na cedilu, pustili ste zdravstvo v nemilosti. Pustili ste prazna skladišča, kljub temu da se verjetno zavedate, da ste 25 let v zdravstvo vložili – nič. nič niste naredili za zdravstvo, nič niste naredili za domove za starejše, zato so bili tudi prostori neprimerni, zato je bilo tudi toliko mrtvih. Torej ste krivi, da so ljudje umirali, krivi, da ni bilo zaščitne opreme in tega se vi hudičevo dobro zavedate. Ampak o tem danes kaj dosti niste razpravljali. Ves ta čas te vlade, ki se je z vsemi močmi trudila, da bi rešila čim več ljudi, da bi se zaustavila epidemija, ste ustvarjali kaos, pozivali h kršenju ukrepov, preko medijev ste ustvarjali namišljene afere, ki so jih mainstream mediji, predvsem RTV s svojo Tarčo, lepo povzeli in pripravili namišljene afere; afera, ki to sploh ni bila, torej afera o nakupu zaščitne opreme. Naščuvali ste potem posredno tudi Računsko sodišče, ga zlorabili za to, da je pripravilo to poročilo, ki sploh ne obremenjuje, nobenih kaznivih dejanj ni, nič ni bilo narobe, kvečjemu v temu poročilu lepo piše, da ste sami slabo poskrbeli takrat, ko ste imeli svojo vlado in po metu puške v koruzo vse skupaj pustili. Vlada in ministri na čelu s predsednikom Vlade so doslej opravili delo odlično, to vas tudi boli, zato takšne seje, zato napadi, saj drugače tega ne bi bilo. Pomoč ljudem, gospodarstvu, to vam je španska vas, zato ste tudi pustili vlado, ker niste znali pomagati ljudem in gospodarstvu. Vaš cilj je pa seveda samo prevzem oblasti, pa čeprav ste s tem že dokazali takrat, ko ste vladali, da ste pač nesposobni vladati in ne vem, zakaj se potem trudite priti nazaj na oblast. Kdo vam še verjame, ne vem. Jaz poslušam ljudi in ne slišim nobenega, kakšnih debat, da bi vam sploh še kdo verjel. In tole je že tudi izpeto in preveč je teh napadov, preveč je teh izrednih, nujnih sej, to vam lahko povem. Če hočete kakšen glas več doseči na naslednjih volitvah, bi bilo boljše, da se malo umirite, sicer pa vam svetujem, da kar nadaljujete. Zdaj po vsem tem, kar se Vlada trudi in dela, ministrstva in tako naprej, se je pri vas že začelo pojavljati rivalstvo med strankami na levi strani, tekmovanje, kdo bo bolj radikalen, medtem pa Vlada dela v korist ljudi in pa v korist Slovenije. Če že ne znate vladati oziroma če ne znate pomagati Vladi pri zajezitvi ukrepov pa pri tem, da se Slovenija končno premakne malo naprej, ali pa, če se vam ne ljubi pomagati, vsaj nagajati ni treba. Toliko z moje strani. Želim vam vsaj malo zdrave kmečke pameti in pa čuta do ljudi, do Slovenije, do zdravstva, do ljudi v zdravstvu, ki se trudijo za ljudi, in da bi končno začeli

Saj razumete, povsem normalno je, ko je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo, da sem šel najprej pogledat, kaj pa piše v tem revizijskem poročilu o Ministrstvu za obrambo, ki je bilo eden od revidirancev. Tako lahko ugotovimo, da Računsko sodišče Ministrstvu za obrambo v zaključnem delu revizijskega poročila ni podalo zahteve za predložitev odzivnega poročila niti priporočil v zvezi s predmetno revizijo, ki so bila podana drugim revidirancem. Če bi bil predlagatelj, če bi bili predlagatelji vsaj majčkeno objektivni, bi morda vsaj kakšno sekundo posvetili tudi temu dejstvu. Računsko sodišče na strani 138 v svojem poročilu tudi ugotavlja, citiram, da »si je vodja medresorske delovne skupine,« – to je tukaj prisotni državni sekretar mag. Damjan Jaklin – »prizadeval, da bi bili postopki javnega naročanja ustrezno izvedeni in v skladu z načeli transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, saj je z namenom pridobitve strokovnih mnenj organiziral več sestankov s strokovnjaki s področja javnega naročanja«. Stran Stran 138, če še niste našli. Ministrstvo za obrambo lahko dodatno samo pojasnjuje in s tem seveda mi soglašamo in smo zadovoljni, da je bil na enem izmed sestankov prisoten tudi predsednik Računskega sodišča takrat. To je pač primer dobre prakse. Za zaključek, gospe in gospodje, lahko trdim, to je moj občutek, da naša država v neki mirnodobni situaciji, mirnodobnem času relativno dobro funkcionira. Ko se zgodi katastrofa, ko se zgodi pandemija oziroma epidemija, potem nas to vrže s tečajev, tako se je zgodilo tudi marca lansko leto. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker nimamo za to ustrezno pripravljenih načrtov. Eden je Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Ko smo prevzeli vlado, je ta načrt sicer obstajal, ampak neuporaben. Vsi vemo, najbrž poslanke in poslanci, vsi vemo, kdo in kdaj dvigne oziroma aktivira ta državni načrt. Ja, saj ga je dvignil prejšnji minister, ampak kaj to pomeni, če dokument ni bil operativen, ni bil za uporabiti. Zato se je ta naša vlada tudi s tem morala ukvarjati, da je naredila upgrade oziroma nadgradnjo tega Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in 23. julija leta 2020 sprejela verzijo 2.0. Tudi to delo je koordiniralo Ministrstvo za obrambo. Tako da sedaj smo na nek način, pa upam, da ga ne bo potrebno aktivirati in si gotovo tega nihče ne želi, preveč je slabih izkušenj, preveč. Sedaj smo na nek način pripravljeni. Imamo ta dokument, to je zelo obširen dokument, ampak takrat, ko je prejšnja vlada razglasila epidemijo, in prav je razglasila, ne glede na to, da je razglasila en dan po razglasitvi pandemije, saj sedaj imamo ta državni načrt. Neke vrste recepturo, kako se moramo obnašati, kako morajo državne institucije ravnati in tako naprej. Upam naprej. Upam in si želim, ker vem, da bo še veliko tovrstnih razprav, pa da bodo naslednje na bistveno višji kulturni ravni in da se predlagatelji ne bodo prelevili v sodnike,

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom iz ministrstva! Torej govorimo o priporočilu Vladi Republike Slovenije v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila Računskega sodišča o nabavah, torej o učinkovitosti pri nabavah medicinske in in zaščitne opreme. S to opremo pa je šlo nekako tako. Oprema je bila potrebna za reševanje življenja naših državljanov pred izredno težko in zahrbtno boleznijo covid-19, ko je bila torej tukaj epidemija. Računsko sodišče je seveda revidiralo delo Vlade, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo in tudi Zavoda za blagovne rezerve med časom 1. 1. 2020 in 31. 12. Tukaj moramo seveda biti realni in povedati, da je šlo nekako delno za delo 13. vlade in delno za delo sedanje vlade. Priporočilo oziroma njegova obrazložitev nekako spregleda bistvo revizijskega poročila, in sicer da predlagatelji na ta način, moram reči, nekako dajete klofuto tudi sami sebi, in sicer prejšnji vladi, ki je bila sestavljena s strani večine trenutne sedanje opozicije, torej s strani predlagatelja. Ampak ne bi rad bil nesramen, kot so nekateri bili danes v svojih razpravah do te vlade, in nekako ne želim očitati direktno odgovornost za smrt sodržavljanov, ampak vseeno potrebno je poudariti objektivno odgovornost za tista prazna skladišča in tudi subjektivno odgovornost zato, da ste nekateri, tudi tukaj prisotni, ves čas omalovaževali to hudo bolezen. Nekomu se je zdelo, da je to ena manjša gripa, iz tega naslova dajali slab zgled, tudi nekateri tukaj prisotni dajali slab zgled svojim sodržavljanom. In seveda s tem s tem svojim negativnim zgledom tudi povzročali namerno širjenje bolezni pri nekaterih. Seveda, potem ko pride do številnih smrti, sedaj pa obesimo tole vse tej vladi. Tako ne gre. Moram reči tudi, da so bile notri navedene, danes v razpravah pa tudi v stališčih, nekatere nesramne laži. In sicer da so si, ne vem, minister Tonin, minister Počivalšek, predsednik Vlade basali žepe, da so, ne vem, urejali kot posredniki svojim prijateljem neke bajne zaslužke in tako naprej. Tako ob branju teh strani, če takole rečem, in teh priporočil se mi spet nekako postavi vprašanje, ali gre za resne namene poslancev, ki tole vlagate, ali pa morda tudi gre za neko sovraštvo do teh ministrov in do te vlade. Nekako, če tako rečem, LMŠ in Levica se seveda postavita takoj na okope in vse, kar ta vlada in kaj ti ministri naredijo, vse to je narobe, pa ne glede na to, če bo šlo zaradi nespoštovanja teh ukrepov spet za nova življenja. V zadnjem času gre tudi za mlada življenja že, ne samo za tiste, ki so v starosti umrli zaradi te bolezni. Torej bi še enkrat lepo prosil, da se ne govori s takšno lahkoto o odgovornosti za življenja, kot da jo ima ta vlada, in da se ne govori s takšno lahkoto o zapravljenih sredstvih, o zapravljenih denarjih, ko gre za reševanje življenj. Ker tisti, ki mu je kadarkoli kdo zbolel za težko boleznijo, mogoče za podobno kot je tale, tisti ne govori s takšno lahkoto. In tisti, ki ima danes morda kakšnega ožjega družinskega člana, ki je zbolel za korono, ki je na predihovalniku, tisti je pripravljen dati ves denar, ker življenje je res vredno več kot denar.

Hvala za besedo. Na začetku je predlagatelj, čisto na začetku seje, uporabil izraz, da bo ta seja razgalila. Ta seja je res razgalila; razgalila je dejstvo, da predlagatelji, se pravi sedanja opozicija, se delajo samo norca iz ljudi, iz temeljnega političnega bontona, iz resnice, iz odgovornosti. Da se delajo norca iz ljudi, so dokazali sami. Spomnil bi, da to zajema tisto obdobje, ko sem osebno, če želite, dajal pobude takratni vladi Šarca, da naj uvede karanteno, da naj poskrbi za prihajajočo pandemijo. Danes se izgovarjajo, da niso vedeli, kaj prihaja. So bili obveščeni, gospe in gospodje! Oni so še mnogo bolje vedeli, kaj prihaja, kot sem takrat vedel jaz, ker so imeli drugačne vire informacij. In so se delali norca. Poglejte si magnetogram s seje Odbora za zdravstvo, na katerem sem bil, kaj je, recimo, tam govoril eden od poslancev sedanje opozicije, največja vrtavka, ki je zamenjal že toliko strank, da jih verjetni niti sam ne zna našteti. Delal se je norca. Na žalost tudi danes se vi tukaj delate norca; delate se norca iz temeljnega političnega bontona. Prav izrecno je bilo rečeno, kaj pa to pomeni sto dni miru. Temeljni politični bonton, ki velja v vseh državah z demokracijo, je, da se novo vlado pusti sto dni pri miru. Ta vlada ni imela z vaše strani niti enega samega dne miru. In delate se norca iz resnice, kajti resnica je, da ste vi povzročili to stanje. Vi ste povzročili stanje, v katerem ni bilo nobenih zalog zaščitnih sredstev, vi ste povzročili povzročili stanje praznih skladišč, vi ste povzročili stanje, ko celo še tisto zadnjo zalogo, ki jo je Slovenija imela, ste za lastno promocijo poslali oziroma dovolili izvoziti na Kitajsko in omogočili ta izvoz. In ste se slikali zraven. To je resnica. Zaradi tega je potem tudi vprašanje vašega norčevanja iz odgovornosti. Odgovornosti – in če želite, to je tudi temeljni politični bonton – ni mogoče uveljavljati, če ne uveljavljaš odgovornosti najprej pri sebi, zlasti takrat, ko gre za človeško zdravje in človeška življenja. Vaša odgovornost je bila, da niste poskrbeli za zaščitne ukrepe pred prihajajočo pandemijo. Vaša odgovornost je bila, da ste zapustili čez noč Vlado Republike Slovenije. Vaša odgovornost je bila, da potem ko je prevzela nova vlada, ste z vsem, kjer ste mogli, pomagali ustvarjati destrukcijo in zmedo. Ne samo to! Razpihovali ste nemire, razpihovali ste proteste, jih nekateri celo osebno, s prisotnostjo tam podpirali in se obnašali, kot da je to neka gripica, da je to nekaj nepomembnega, zmanjševali pomen pandemije in s tem ste tudi osebno odgovorni za številne okužbe in žal verjetno tudi številne smrti. In to je vaša odgovornost. Še enkrat povem, o odgovornosti lahko govorite takrat o taki zadevi, ko boste najprej uveljavili svojo lastno odgovornost, ko se boste opravičili javnosti za to, kar ste naredili, za zapuščino, kakršno ste pustili, in seveda prevzeli odgovornost za posledice. Za posledice takratnega preskoka, ko niste storili ničesar, za posledice svoje neodgovornosti, ko ste podpihovali pač nemire in nespoštovanje ukrepov proti pandemiji in ko se je razbesnela – zdaj ste pa največji zagovorniki tega, da je za to odgovorna Vlada. Sami ne poznate druge metode, kot je radostna destrukcija, hlastanje za oblastjo, ki ste jo sami lahkomiselno zapustili. Pri čemer so žrtve. človeška življenja, človeško zdravje, država Slovenija. S tem se razgalili sebe, nikogar drugega niste razgalili. Razgalili ste tudi to, da je obdobje, v katerem se je to dogajalo, obdobje, v katerem je vsak, ki je bil takrat zraven, poskušal pomagati po najboljših močeh. je kdo pri tem kršil zakon, naj za to odgovarja. Ampak odgovornost za to, da so bila taka izhodišča, odgovornost za to, da ni bilo poskrbljeno za varnost v času začetka pandemije, odgovornost za razpihovanje nespoštovanja ukrepov, odgovornost za vse posledice, ki so iz tega sledile, je pa vaša. In ko govorite o odgovornosti, prevzemite svojo odgovornost. **PODPREDSEDNIK BRANKO Tako kot vedno, je tudi tole bilo pričakovano kot neka češnja na torti. Na koncu celodnevne razprave dobimo cvetober politične korektnosti, ki se oglasi na koncu. Pa gremo lepo po vrsti. Gospod Doblekar: dan, ki bo šel v nič, in zakaj me danes ni bilo tukaj. Zaradi predsednice komisije, ki prihaja iz vaše stranke in ki je sklicala komisijo ravno v času tega plenarnega zasedanja oziroma obratno. Delal sem na komisiji, poslušal sem direktorje javnih zavodov, ki so govorili popolnoma kontra temu, kar govorite zdaj vi. In sem danes to tudi že povedal. Zdaj pa res nimam več časa še enkrat vsega ponoviti. Gospodu Horvatu: FFP3 maske je uporabila vlada 13. marca in ni bil problem zaradi mask, nekaj simbolno sporočilo, drugo pa je tisto, kar pa je dejansko očitek, vlada je za simbolno sporočilo, za 15 minut slave uporabila FFP3 maske, ki jih primanjkuje še danes. Če bi vzela navadne kirurške maske, ne bi noben se nič razburjal. Ampak maske, ki jih je uničila vlada na ustanovni seji za fototermin, primanjkujejo še danes. To ni tisto, kar bi bilo v redu. In da besednjak, kot smo ga uporabili danes, nima domovinske pravice. Kaj pa trditve ravno tistega, ki je v teh domovinskih pravicah danes ropotal, da so mu Šarec in njegovi pomagači nezakonito vpogledovali v evidence oziroma celo prisluškovali, pa tudi tega še nismo doživeli. Epiloga. Vse Vse krasno in lepo in prav, ampak iz enih ust je to menežija za ušesa, iz drugih ust je pa to bogokletstvo. Odgovornosti za smrti. Lepo vas prosim, odgovornosti za smrti! Mogoče za prvi val bi nam lahko to očitali, drugi val je bil pa popolnoma vaša odgovornost. Štiri tisoč ljudi! Pa nehajte se vi hecati! A se vi sploh slišite? Od 31. maja, ko je ta vlada preklicala epidemijo, do 18. oktobra ste imeli, kolikor ste hoteli časa. S praznimi skladišči je bilo manj mrtvih, kot jih je danes s polnimi skladišči, kot vi trdite. Dajte vsaj primerjati primerljivo s primerljivim! In ne delate prav, dokazano. Tukaj imamo Računsko sodišče in da ne delate prav, je vsaj šestkrat v zadnjem letu ugotovilo tudi Ustavno sodišče in zaradi tega bomo spet uzurpirali tale prostor in tale državni zbor, da boste vi obravnavali, kdo lahko govori, kaj ste vi prav naredili in česa niste prav naredili. Zadržalo je določbo odloka, ki omejuje potovanja v rdeče države, razveljavilo člen šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje zakona o investicijah v Slovenski vojski. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje členov zakonov o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na prisilno upokojevanje. Ustavno sodišče je odločilo, da so sklepi Vlade in ministrice za izobraževanje Simone Kustec o šolanju na daljavo neveljavni. Ustavno sodišče je razveljavilo akt o odreditvi preiskave o zadevi Kangler, kjer se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih sodnih odločitev. Ja samo še za takšne perfektne odločitve, ki jih je potrdila ta koalicija tej vladi! Ampak kdorkoli bo karkoli rekel proti vam, se je itak zarotil in izvajal na vas samo nek politični pritisk in politične igre. Pa dobro, saj ljudje res niso več tako naivni! Res, da sem tukaj notri – zdaj bo tri leta, pa se mi zdi, kot da sem že 30 let, ker v treh letih ste tolikrat že ponovili vse te zadeve, da je to prav nedojemljivo. Bodite vsaj konzistentni pa nekaj novega najdite, ne pa stalno nabijati. Ljudje imajo poln kufer tega: vi levičarji, vi desničarji. desničarji. Slišal pa sem ene trikrat pozive, da naj stopimo skupaj k premagovanju današnje situacije. V takšnem razmerju in glede na izkušnje, ki sem jih dobil v teh treh letih, ja vsak dan, ko vas poslušam, so možnosti za kakršnokoli sodelovanje manjše. Dajte, začnite delati tisto, kar pridigate nonstop. Začnite pri sebi. Vi ste že 30 let tukaj notri, jaz sem šele tri leta. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 69. izredno sejo Državnega zbora. Obveščam vas, da se bo čez 15 minut začela izredna seja Državnega zbora, to je ob 21. uri in 5 minut. Hvala lepa. Hvala